Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku - Konačni prijedlog Zakona o igrama na sreću, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 400 Predlagatelj je zakona Vlada. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli odbori za zakonodavstvo, europske integracije, financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli Odbor za financije i državni proračun i zastupnik Goran Marić. Državni tajnik u Ministarstvu financija, Ivica Mladineo će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, državni tajniče. Hvala, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Konačni prijedlog Zakona o igrama na sreću. Što uređujemo ovim zakonom? Uređuje se sustav, vrste, uvjeti priređivanja igara na sreću, pravila i postupci stjecanja, oduzimanja prava na priređivanje, prava i obveze priređivača igara na sreću, način raspodjele prihoda od igara na sreću, nadzor nad priređivanjem igara na sreću. Razlozi zbog kojih donosimo ovaj zakon, a to je provedba Mjera programa Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji 2009. godine u koje moramo ugraditi odredbe koje su vezane za sprečavanje i pranje novca i financiranje terorizma. Obveza proizlazi iz Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma koji je Vlada Republike Hrvatske donijela 31. siječnja 2008. godine. Također je razlog unapređivanje sustava igara na sreću i učinkovito prikupljanje tih sredstava, kao i posebne preporuke jedinice HITROREZ. Šta se mijenja, koje su glavne promjene u igrama na sreću? Najvažnije promjene su uvođenje novih naknada za priređivanja igara na sreću, te izmjena osnovica za obračunavanje postojećih naknada. Ukida se PDV na lutrijske igre, oporezuju se, uvodi se oporezivanje dobitaka i igara na sreću, lutrijskih klađenja, mogućnost priređivanja igara na sreću putem interneta, telefona, izravno spajanje sa Ministarstvom financija u informacijski sustav. Znači, veća kontrola, detaljnije reguliranje natječajnog postupka kao i izmjene osnova za određivanje visine bankarskih garancija. Šta se mijenja u pojedinim igrama kod lutrijskih igara? Uvodi se mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara u stopi od 10%. Do sada nije bila propisana obveza poreza na dobitke. Sada se uvodi porez na dobitke i to je predviđeno da se stopom od 15% oporezuje dobitke od 40000 do milijun kuna, a preko milijun kuna 20%. I također se uvodi mogućnost klađenja putem interneta što do sada nije bilo. Kod igara na klađenje mjesečna naknada na ukupnu uplatu od 5% ostaje i dalje. Također se uvode porez na dobitke u istim iznosima. Znači, 15% na dobitke od 40000 do milijun kuna, a 20% na dobitke iznad milijun kuna, a u obvezi je priređivač da obračunava i uplaćuje taj porez. Godišnja naknada nije bila propisana. Sad se propisuje milijun kuna po priređivaču, a ukoliko ide ima mogućnost putem interneta, onda 3 milijuna kuna. Također se uvodi mogućnost klađenja putem interneta. Temeljni kapital koji je do sad bio predviđen u iznosu od 3 milijuna povećava se na 4 milijuna kuna, a garancija je banke koja je do sada bila od 5 milijuna do 12 milijuna kuna povećavala bi se ovisno o broju uplatnih mjesta i to do do 200 milijuna prometa bi bilo 5 milijuna, a preko toga 15 milijuna kuna. Kod igara na sreću u automat klubovima mjesečna naknada koja bi bila razlika između uplata i isplata dobitka igrača bi ostala ista 25%. Godišnja naknada je bila do sada 300000 kuna po automat klubu. vrši promjena, sad se plaća prema automatima i to 10000 kuna po automatu, a 50000 kuna po ruletu. Garancija banka iznosi ovisno o broju automat klubova do sada iznosila je 200000 za svaki automatklub, a sada ovisi o automat klubovima, ali i o broju automata. Temeljni kapital sa milijun kuna povećava se na 2000 kuna i također se uvodi obveza on-line povezivanja sa Ministarstvom financija. Kod igara na sreću u casinima mjesečna naknada bi ostala kao i do sada 15% samo bi bila razlika da se sada može prebijati rezultati unutar različitih vrsta igara na kraju mjeseca. Turniri one koje smo imali po casinima kao što je bilo oni pokeri. Sad je predviđeno, do sada nije bilo tako da bi se plaćalo 25% za ono učešće koje bi uplaćivali igrači koji bi igrali. Također se uvodi mogućnost klađenja putem interneta. Također povezivanje on-line sa informacijskim sustavom Porezne uprave. Također se uvodi i obveza plaćanja godišnje naknade i to 500000 po casinu, a ukoliko ima Internet casion onda 3 milijuna. Garancija banke se povećava

prava za priređivanje igara putem javnog natječaja do sada to nije bilo propisano, a sad se propisuje da je obveza dostaviti podatke o stvarnom vlasniku priređivača. Također se propisuje obveza dostave dokaza o osiguranom temeljnom kapitalu i podrijetlu sredstava za pokriće temeljnog kapitala i proširuje se broj osoba na koje se odnosi obveza dostave dokaza da se protiv njih ne vodi kazneni postupak. Kod nagradnih igara naknada je bila Crvenom križu po stopi od 5%, osnovica i vrijednost nagradnog fonda ovaj zakon predviđa znači na isti način. Tu promjena nema. Također je posebno regulirane nagradne igre putem elektroničkih medija. To je ono što smo imali po raznim televizijama su pojedini ljudi velika sredstva gubili putem pozivanja telefonom. Sad je predviđeno da se to regulira cijena one SMS poruke onaj telefonski poziv koji je do sada bio dosta veći od onih normalnih poziva i sad se ovim zakonom i regulira te igre. Razlika koja se predviđa ovim izmjenama predviđa se da bi otprilike oko 130 milijuna bilo više prihoda u odnosu na dosadašnje. **Šeks, Vladimir Hvala. Odbori za zakonodavstvo, europske integracije? Odbor za financije i državni proračun, predsjednik odbora gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 36. sjednici održanoj 8. srpnja 2009. godine Prijedlog zakona o igrama na sreću s Konačnim prijedlogom zakona i to kao matično radno tijelo. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora je u raspravi nakon uvodnog izlaganja predstavnika Vlade izjasnio se da se predloženi zakon da se donese po hitnom postupku. Prihvatio je prijedlog Vlade, a u raspravi je podržano uvođenje oporezivanja dobitaka od lutrijskih igara na sreću. Ali je istaknuto da bi bilo pravednije smanjiti neoporezivu osnovicu sa predloženih 40000 na 30000 kuna. Isto tako da bi bilo pravednije smanjenje osnovice sa milijun kuna na 500 tisuća kuna koja podliježe stopi 15%, a da se uvede stopa 20% ne iznad milijun kuna, nego iznad 500 tisuća kuna. nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučio Hrvatskom saboru donošenje Zakona o igrama na sreću zajedno sa sljedećim amandmanom. U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi: porez na dobitke plaća se po stopi od 15% na dobitke iznad 30 tisuća kuna do 500 tisuća kuna, a po stopi od 20% na dobitke iznad 500 tisuća kuna. Predloženim amandmanom želi se pravednije regulirati plaćanje poreza na dobitke od lutrijskih igara na sreću. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici, uvažena gospodo zastupnici. Zadnji puta, a to je bilo 2001. kada smo raspravljali o ovom zakonu. Tada smo o zakonu govorili ispred IDS-a i gospodin Dino Debeljuh i ja. Onda smo se bili konzultirali sa nekim vlasnicima kockarnice i neka logična rješenja su bila čak i prihvaćena. Međutim ovaj puta se čovjek nije uspio konzultirati sa nikim zato jer smo zakon, ako se ne varam dobili u srijedu ili utorak, a danas je već rasprava. No, pustimo sada to, ionako me te kockarnice ne zanimaju previše. Tu i tamo znam uplatit listić lota i to je sve. Ali govorit sad na pamet, improvizirati, čovjek može potrefiti, ali može i pogriješiti. Međutim, i klub IDS-a podržati će ovaj zakon i vjerujemo ovim kondicijama koje predlaže ovaj predlagač. Što žele, što treba učiniti, apsolutno klađenje putem interneta treba regulirati, to treba pozdraviti, to treba umrežiti sa nadležnim ministarstvom i da ne nabrajam dalje. Što je bit znači ovoga zakona, evo na strani 8. se kaže za provedbu predloženog zakona nije potrebno izdvajanje posebnih sredstava na teret državnog proračuna. Jasno da nešto sredstava će trebati izdvojiti, ali se njegovom primjenom stvaraju uvjeti za viši stupanj djelotvornosti u naplati naknada od priređivanja priređivanja igara na sreću itd., itd. I ja se apsolutno slažem prije nego netko korigira stopu PDV-a treba zahvatiti novac tu gdje se na neki način neracionalno troši ili razbacuje. Ja strani 6. se kaže, što je znači poanta zakona, uvodi se ponovo znači oporezivanje dobitaka od lutrijskih igara i igara klađenja. Kriza je, znači ljudi se klade, žele preko noći promijeniti si život na bolje. To je legitimno. Uglavnom, klađenjem život se mijenja na gore. To je isto poznato. Međutim ono što je interesantno, nedavno sam pročitao jedan podatak da se u igrama na sreću u Hrvatskoj na godišnjoj razini obrne 40 milijardi kuna. Da li je to točno? Nije točno? Ali uglavnom, u novinama je pojavio se taj podatak od 40 milijardi kuna i meni je isto naprosto izgledalo gotovo nevjerojatno jer je to preko 10% bruto društvenog proizvoda, što će reći da onda ova zemlja ništa ne radi, nego da se samo kladi i drago mi je da se to sada U članku 8. se kaže da Vlada Republike Hrvatske uredbom će odrediti kriterije za utvrđivanje korisnika i način raspodjela prihoda od igara na sreću za financiranje programa organizacija koja znači promiče razvoj sporta, pridonosi borbi protiv zlouporabe droge, zatim za organizacije koje se bave socijalnom humanitarnom djelatnošću, koje se bave problemima i zadovoljavanja potreba osoba s invaliditetom, koje se bave tehničkom kulturom, bave kulturom, izvaninstitucionalnom itd. brigom o djeci, mladima i da ne nabrajam dalje. Za financiranje programa, znači iz ovog stavka ili ovoga o čemu sam govorio, izdvaja se 50% godišnje naknade od priređivanja igara na sreću u casinima, 50% mjesečne naknade od priređivanja igara na sreću isto casinima, 50% godišnja naknade od igara klađenja, zatim 50% od igara na automatima itd., Lutrija 50% itd., itd. Znači državi je apsolutno stalo do tog poreza. Da li je to normalno? Apsolutno je. Ali treba isto tako spomenuti da u nekim ranijim razdobljima mi smo već imali oporezivanje tih dobitaka. Ne znam zašto se od toga odustalo i sada se ponovno Da li može biti efekt i suprotan da naprosto interes za uplatu tih listića lota padne itd. pa će biti manje sredstava u državnom proračunu za financiranje onih aktivnosti koje sam citirao iz članka 8.? Možda. Ako se to dogodi, možda neće biti ni loše. Ne znam, vidjet ćemo što će vrijeme pokazati. Međutim, prije no što spomenem ova casina u Istri, a u Istri ih je dosta, da spomenem recimo samo sankcije. Neke su velike, ali gro sankcija je ili se kreće tu negdje 50 do

da su te sankcije u gro slučajeva recimo čak manje no što su bile za one trgovce koji su imali otvorene trgovine nedjeljom. Mnoge kazne u toj djelatnosti su manje recimo nego da u nekom kafiću nekoga neki inspektor uhvati s upaljenom cigaretom i mislim da jedan takav pristup jednostavno nije logičan, da treba ove male ljude pustiti da rade, a onda se bavimo se bavimo tim casinima i tome slično. Članak 38. govori da za priređivanje igara na sreću u casinima plaća se godišnja naknada sukladno članku 31. u iznosu od 500 tisuća kuna za svaki svaki casino. Za svako otvaranje casinoa tijekom godine plaća se godišnja naknada u punom iznosu, znači to je tih 500 tisuća kuna, ali ono što je zasigurno bit da članak 52. da porez na dobitke plaća se po stopi od 15% na dobitke iznad 40 tisuća do milijun kuna, a po stopi od 20% na dobitke iznad 1 milijun kuna. Porez na dobitke iz stava …/Govornik se ne razumije./… ovog članka obračunava se na plaći pri isplati dobitka, a obračun i uplatu obavlja priređivač igre klađenja, osnovice za porez na dobitak je pojedinačni novčani iznos dobitka iznad 40 tisuća kuna itd., državi treba novac, to je znači poanta. Znači dobici do 40 tisuća kuna se neće oporezovati i veći od toga uporezovat će se iznosom najprije od 15%, odnosno preko milijon kuna od 1 milijun kuna. Državi, kao što rekoh, treba novac, ako je ovaj zakon kao što vidim P.Z.E., znači europski zakon, zašto se onda ta materija ranije nije reguliralo, da li će se smanjiti interes, ako se smanji ja mislim da bi to bilo u redu, međutim što ako se dogodi s druge strane zbog ovoga da se smanji i određena turistička aktivnost u onim sredinama gdje takvi objekti postaju postaju nosioci te turističke aktivnosti. Priče da se u kasinoima pere novac od terorizma, ja mislim da je to naivno, ali da se tamo vjerojatno peru novci od mafije. To je vjerojatno točno. Da se tu pere novac, izbjegava neka plaćanja itd. također je to točno, međutim ono je suština zašto Republika Hrvatska jednu takvu materiju do sada već nije regulirala. Klub IDS-a će biti za ovaj zakon, novac rekoh u državi treba, zahvatiti će ga u dogledno vrijeme svugdje tamo gdje ga ima, a nema ga na žalost previše u ovoj zemlji, kako bi se financirao ovaj deficit. Pa jasno prije nego se dignu kamate, PDV, šta ja znam nešto drugo, neka se zahvati klađenje, neka se zahvati u alkohol, neka konačno i tvrtke koje imaju monopol u ovoj državi, recimo na proizvodnju cigareta itd., dijele sudbinu s narodom, a ne da se sav teret prebacuje na građane. Sigurno je da u vremenu koje je pred nama Vlada ništa neće prepustiti slučaju kad je riječ o oporezivanju. Vidjeli smo kako će se ponovo slati inspektore na teren itd., ali neka vodi računa da tim inspekcijama zapravo ne, i ono malo gospodarske aktivnosti ne zaustavi. Jer kao što to u pravilu biva poreze plaćaju mali, ne plaćaju oni najveći, oni u pravilu svoje obveze, da budem ciničan, izbjegavaju, u što sam siguran da kazne sigurno plaćaju isključivo mali, a do velikih se nitko ne usudi niti doći. Sve u svemu mislim da je ovo potrebno bilo regulirati, međutim ono što mene smeta je ova praksa da zakon dobijemo u utorak, a onda bez neke osobite osobite pripreme o tom zakonu treba raspravljati već u petak. Takvom praksom usuđujem se reći da se mi zastupnici kladimo sa državom, zapravo kladimo se s sudbinom 4 i pol milijona stanovnika u ovoj zemlji, zato jer glede mnogih zakonskih rješenja, mnogi od nas zapravo ne znamo za što dižemo ruke, a neka zakonska rješenja determiniraju sudbinu tih i pol milijona stanovnika i neki od tih zakona su teški milijarde i milijarde kuna. Ja samo želim vjerovati da glede ovog zakona ne griješimo i da taj zakon neće relativno skoro doživjeti sudbinu Zakona o trgovini, Zakona, šta ja znam, o pušenju, vjerojatno ćemo ga promijeniti ili sudbinu Zakona o 0,0 promila. Hrvatska jednostavno nema više vremena da se na takav način poigrava sa zakonskim rješenjima, u trenucima jedne duboke i duboke krize. Sve u svemu, još jedanput klub IDS-a smatra da treba oporezivati te dobitke a to je suštinska promjena u odnosu na postojeće zakonska rješenja plus to reguliranje Internet kladionica i utoliko ćemo jasno taj zakon i podržati. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. **Hanžek, Ivan (SDP)** Uvaženi potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Jedan ugledni političar koji je dosta citiran i dosta pozivan na prostore ovih zemalja balkanskog poluotoka, finski premijer u to vrijeme Altisari napisao je slijedeće: "Državna lutrija mora ostati državna, jer je to jedini porezni institut i organ gdje porezni obaveznici trče sami uplatiti porez." Da je tome tako svjedoči da Sjedinjene Američke Države kao zemlja neoliberalizma i liberalne ekonomije, tržišne ekonomije imaju toliko državnih lutrija koliko imaju država koje su sastavnice Sjedinjenih Američkih Država. Zašto? Zato jer je to zaista način prikupljanja poreza za opće društveno dobro i za opće društvene koristi, na način da građani to ne osjećaju kao poreznu presiju ili prisilu države. Na žalost mi smo svjedoci da kod nas u Republici Hrvatskoj od 1990. nastupa vrijeme kada zapravo zakonska regulativa stavlja hrvatsku lutriju u ravnopravnu tržišnu utakmicu sa ostalim sudionicima, koji se uključuju u taj posao. Zašto to govorim? Casino Austrija je pretežito državna firma. Nema privatnog priređivača kasino igara ili kockarnica, igara u kockarnicama u privatnom vlasništvu. Kasino Austrija ima internacional koji dozvoljava njihovim čelnicima da osnivaju firme van države i da onda eventualno ako nešto se radi ispod stola to rade na terenima Hrvatske, Mađarske ili drugih zemalja. Druga bitna stvar koja je vezana uz ovu regulativu je ta da na žalost i zakoni koji su donašani 90-tih godina, pa čak i ispravke i korekcije koje su rađene 2001. godine nisu uvažile argumente i stavove i mišljenje ljudi koji se tom profesijom bave, a zaposleni su u najjačoj ili jedinoj državnoj tvrtci koja se tim bavi. Zašto to govorim? Zato jer u periodu kojega pratim i kojega sam imao prilike neposredno pratiti Hrvatska lutrija je bila kontrolirana u poštivanju svih zakonskih regulativa koje su zapravo je dovodile u vrlo težak i lošiji položaj na tržištu. Dotle su kraljevi automat klubova mogli koristiti određene rupe ili beneficije, službene i neslužbene koje su im omogućavale prednost ne u startu, nego tokom čitave trke. Stoga ću se ja založiti u ime kluba i osobno i u raspravi koja će slijediti pojedinačnoj, da ovaj zakon ide u dva čitanja. Neće proći. Ali mislim da određenja rješetnja trebalo bi testirati prvo u okviru Hrvatske lutrije, a tek onda reći otvaramo utakmicu i za druge. Reći će neki u obrani toga stava prijedloga ovog zakona, da je to usklađivanje sa europskim direktivama, da u cazino sportu da tako kažemo kockarnicama. Savezna Republika Njemačka u svakoj kockarnici ima poreznog inspektora koji je prisutan od otvaranja, znači od ulaska zaposlenika u prostor cazina do zaključavanja. Svaki taj porezni inspektor se isplati višestruko. Osigurava plaću za najmanje četvero ili petero ljudi svaki dan u poreznoj inspekciji. kontroliramo i imamo mogućnost kontrole u kockarnicama, međutim i to je u skladu sa europskom inicijativom. Ali automat klubovi, u automat klubovima ne. Nema predviđenog evidentiranja ulaska osoba u automat klubove. A tu se pretežito u hrvatskim prilikama vrte veća sredstva, žao mi što neke kolege raspravljaju, raspravljaju temeljem dojma, a ne temeljem poznavanja, veća sredstva nego u samim kockarnicama. Stoga mislim da i procjene koje proizlaze iz ovih prijedloga nisu adekvatne iz jednog razloga. Temeljene su na simulacijama koliko sam ja informiran iz 2008. Pokazatelji govore da je pad u radu kockarnica i automat klubova oko 40%. Recesija je sigurno jedan od razloga, a znate koji je drugi? Zakon o upotrebi duhanskih proizvoda. I što će se sada dogoditi iz ovog? Nema pušenja u automat klubovima, ali na internetu ima pušenja. Internet u ovoj varijanti po meni otvara mogućnost opet slobodnog lova za pojedine igrače koji će ući u ovaj posao. Zbog toga se ja zalažem da ide preko Hrvatske lutrije. Drugo, da se smanji naknada godišnja za internet priređivanja igara na sreću, ali da se poveća mjesečna i osiguraju instrumenti za mjesečne naknade koje bi bile pravednije i pozitivnije. Ukupno gledajući želim naglasiti pozitivno je da se ukida PDV. Mi smo vjerojatno jedina zemlja koja je ustanovila da ima dodatne vrijednosti na uplatama za igre na sreću i mi smo zapravo godinama varali igrače lota i ostalih igara na sreću, jer ne da su 50% od uplaćenih iznosa odmah izdvajali za opće humanitarne i društvene potrebe, nego je to još umanjeno i za PDV. Slažem se i sa oporezivanje, ali sugeriram da se vodi računa da mali igrači i mali zgodici su najveći i da u tom prostoru uzmemo jednu lipu da tako kažem. Ali da tih jedna lipa je otprilike, ajde reći ću 2 milijuna Hrvata koji će uplatiti loto, zato jer je zgoditak od 16 milijuna kuna. Porez na dobitke, djelomično se slažem i sa kolegom Marićem, mislim da bi trebalo isto tako vidjeti i ponovno diferenciranu stopa koja je za koju visinu zgoditaka. Nisam moram reći razmišljao i računao koji bi to iznosi bili za pojedine iznose dobitaka, ali mislim da bi bilo korisno da se taj dijapazon proširi i poveća, to poreznici više ne vole stopa, ali mislim da i nije tako često da 17 milijuna je glavni zgoditak na lotu ili joker. Ponavljam internet otvara potpuno nove mogućnosti, internet preuzima područje igara na sreću i tu zaista i ministarstvo i pripadajuće službe moraju biti spremni preuzeti tehničke i ostale mogućnosti kontrole što će se događati i što se događa i normalno ubirati onda adekvatne prihode za državu. Malo ću se vratiti ponovno na početak zakona i reći ću raspodjela dobitaka, odnosno sredstava iz uplata. Ne bih se htio vraćati na neka prošla vremena kada je postojala SOFKA, neki stariji se to sjećaju. SOFKA je bila sudionik u diobi sredstava od ondašnje lutrije. I ta SOFKA je vraćala sredstva u određenom postotku prema mjestu uplate. Mislim da bi i kod igara na sreću država trebala vidjeti, to je jedan vid decentralizacije. Zašto? Imate evo sada gledam kolegu Rožića, ali i neke druge iz turističkih područja ili ne turističkih područja. Vi imate kladionice, imate cazina, imate ljude koji vole uplaćivati loto, sportsku prognozu. Uplaćuju velike iznose od kojih se niti kuna ne vrati u vašu općinu ili grad. Za vaš sport. I uglavnom su to i kod sportske prognoze i ti sportaši koji i igraju. I mislim da bi bilo korisno i dobro vidjeti posebno danas kada gubimo sponzore s obzirom na situaciju u društvu, da ugradimo jedan stalni mehanizam koji će obvezati one priređivače igara na sreću da temeljem uplata ili ajde velim prometa ostvarenog na određenoj lokaciji se putem ministarstva, ne njihovim direktnim, nego putem ministarstva doznačuju jedinicama lokalne samouprave. Dobro tu je moj stav isto kao i oko PDV-a. evo sada gledam kolegu Turka sa "West game" centrom, on od PDV-a neće imati ništa, utrošit će silne milijune u održavanje prometnica, komunalne infrastrukture, još ako budu svi zaposleni pretežno iz Zagreba, onda neće imati poreza na dohodak. Činjenica je da centri gdje se ostvaruju veliki prometni su opterećeni sa većim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, održavanje i slično. I da bi o tom pitanju trebalo voditi računa u poslovima decentralizacije a jedan od takvih poslova je i ovaj. I da kažem još neke stvari koje mislim da su izuzetno bitne. Sve ono što je predviđeno o licenciranju neću vi znate a za ostale je to manje važno koji nisu uključeni. Mislim da bi trebalo i voditelje automat klubova staviti u red onih koji bi trebali ostvariti licence jer i ovdje se radi o mogućnosti pranja novca za terorizam ili od kriminalnih djelatnosti i ovdje se radi o prevenciji kad se radi o mlađim osobama i ovdje se radi o prevenciji kad se radi o ljudima koji su bolesni od igranja na automatima. I ono što je još najvažnije, maksimalno ponavljam kontrolu postotaka dobitaka. Govori se o 80%. Mi nismo sigurni, ja ne znam da li netko može garantirati da svaki automat klub u Republici Hrvatskoj zadovoljava postotak koji je zakonom određen minimalni koji mora biti isplaćen od uplata u automatu. To je bilo područje na kojem smo imali najviše primjedbi od igrača iz inozemstva jer su daleko veći iznosi koji ostaju priređivaču u postotku automatu kod nas nego u inozemstvu ali mislim da je to područje gdje maksimalno država mora biti restriktivna, svakodnevna kontrola i svakodnevni nadzor i tehnički nadzor, zato i on line povezivanje sa ministarstvom znam da će povećati u dijelu administraciju ali mislim da je to najkorisnije povećanje administracije od svih djelatnosti ili od većine djelatnosti koje imamo u okviru državne službe. ponavljam znam da neće proći da idemo u dva čitanja, da idemo još sa nekim poboljšanjima i da idemo sa nekim preventivnim korekcijama koje će donijeti vrijeme. Ponavljam, Zakon o zabrani, o duhanskim proizvodima, o zabrani pušenja odvući će na internet. Internet je diskretan, nitko vas ne vidi od sugrađana, od članova obitelji ne vidi da se kladite, da igrate igre na sreću putem interneta i on će postati dominantna industrija u igrama na sreću. I mislim da za to mi moramo biti spremni već u ovom zakonu. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Ovaj prijedlog zakona o kojem danas raspravljamo a to je Zakon o igrama na sreću s konačnim prijedlogom zakona definitivno nešto mogu slobodno reći nešto s čime smo zakasnili i nerješavanjem, zakonskim nerješavanjem tog područja izgubili ogromne novce sigurno je da ovakav prijedlog zakona mnogi vlasnike casina, kladionica, automat klubova ne veseli potpuno opravdano jer sama činjenica da točan podatak istina ne postoji, podatak o kojem govorimo rekao je kolega Kajin iz medija. Moj podatak iz medija je da na tom prostoru se vrti godišnje negdje oko 20 milijardi kuna. Je li to točno opet ne znamo, nadam se da vi znate. Ali u svakom slučaju bez obzira koji iznos, nije bitno je li to 5, 10, 15, 20 milijardi ali sasvim sigurno da taj dio tržišta zakonski je bio uređen na način da su mnogi koristili pogodnosti prije svega provodili ilegalne radnje činjenica i bili smo svjedoci pogotovo devedesetih godina vrlo teških kriminalnih radnji upravo na tom prostoru i zbog takvih sustava uvjetno da kažem privređivanje, pranje novca definitivno, jedan prostor koji daje maksimalnu mogućnost za takve kriminalne aktivnosti i sigurno je da ovakav prijedlog zakona mnogima neće, mnogima će smanjiti mogućnost načina rada, načina ponašanja ali sasvim sigurno s druge strane daje odgovornoj državi a zašto nismo bili odgovorni prema tom prostoru davno prije to je drugo pitanje ali s ovim prijedlogom zakona odgovorna država provodi na tom tržištu provodi i uvodi red prije svega a s druge strane stvara i otvara dodatnu mogućnost punjenja državnog proračuna. Prema tome, dodatnu šansu za sve građane u ovoj državi prije svega uvođenjem reda. Sigurno je da treba pozdraviti ili podržati i uvođenje novih naknada za priređivače igara na sreću, povećanje temeljnog kapitala, ujednačavanje oporezivanja, Kad smo kod oporezivanja dobitka i na Odboru za financije imali smo tu raspravu i drago mi je da predlagač prihvaća prijedlog Odbora za financije a to je da se neoporezivi dio smanji s 40 tisuća na 30 jer činjenica da tisuća kuna je otprilike i godišnji prihod zaposlenih u ovoj državi i oni koji imaju 40 hiljada kuna mogu reći da su u grupi sretnijih građana. I nažalost, tako da taj iznos kao donja granica je normalno problematičan. Osobni moj stav svakoga ali to je moj stav, nije to stav kluba ali ja i u tom segmentu treba imati obzira i prema onima koji jednostavno imaju taj osobni adrenalin koji bez klađenja ne mogu funkcionirati a takvih ima puno jer sama činjenica da prema informacijama koje opet imam a to je da smo po broju kladionica po glavi stanovnika četiri puta jači od Velike Britanije a koja je poznata kao nacija sa tim adrenalinom klađenja. Prema tome, radi se o jednom tržištu koje do sada nije bilo uređeno, radi se o tržištu koje je stvaralo čitav niz mogućnosti za kriminalne radnje uvijek i na štetu građana ove države. Prije svega kad kažem to mislim na državni proračun. I sigurno je da ovo treba podržati. I mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržat ćemo ovaj prijedlog zakona. Ali imam jedno vrlo konkretno pitanje. kolega Hanžek je već spomenuo i slažem se potpuno sa njim da državna lutrija mora biti državna, da kontrola na tim igrama na sreću mora biti maksimalno pod državnom kontrolom, maksimalno. Postoji čitav niz maksimalno, temeljni kapital, naknade, sve ovo ostalo. Hrvatska lutrija definitivno je pod kontrolom države, ali u članku 9. u stavu 3. piše: "Hrvatska lutrija može se privatizirati na temelju posebnog zakona.". Poznavajući nas, da li se tu otvara prostor za nešto što je na štetu naših građana. Ja se osobno nadam da ne i osobno očekujem da taj stav unutra proformi. Moj osobni prijedlog da toga stava nema, da se jednostavno onemogući bilo kakva mogućnost, bilo kome u ovoj državi da ide u privatizaciju Hrvatske lutrije. To je direktna šteta prema poreznim obveznicima, to je direktna šteta prema interesu ove države i mislim da bi bilo pametno i mudro i zato predlažem ako je potrebno možemo ići i sa amandmanom, dogovoriti ćemo se, ali mislim da je ovaj stav potpuno nepotrebno u ovom članku 9. a to je da Hrvatska lutrija se može privatizirati na temelju posebnog zakona jer činjenica da iz sredstava Državne lutrije se financiraju i olimpijski odbor, da se financira i borba protiv droga, da se iz tih sredstava financiraju mnogi projekti i programi koji su nama izuzetno potrebni kao uređenoj državi. I upravo zato se ti programi provode vrlo kvalitetno jer imaju fiksni zakonom zagarantirani prihod, ne ovisi o tome da li je komunikacija sa nekim čelnikom u ministarstvu, u određenom ministarstvu dobra, loša, čije su boje dresa itd.. Prema tome, u svakom slučaju jedna transparentnost koju treba podržati i upravo zbog te transparentnosti misli da bi bilo dobro da jednostavno se potpuno i zakonski onemogući bilo kakva pomisao da Hrvatska lutrija ide u bilo kakvu privatizaciju. Na kraju mi u Klubu Hrvatske narodne stranke podržati ćemo ovaj Prijedlog zakona o igrama na sreću uz napomenu da vrlo vjerojatno, ne vrlo vjerojatno nego gotovo sigurno postoji prostor da se ide i u dva čitanja, ali ako predlagač procjenjuje da sa ovakvim prijedlogom zakona možemo proći i u prvom čitanju onda jednostavno pozivam odgovorne i dopunama zakona sa izmjenama i dopunama zakona se prilagođavamo tom tržištu koje vrlo brzo reagira. Na tom tržištu praktički u sekundi, čim se pojavi neka pukotina reakcije su trenutne i u pravilu uvijek na štetu i naših građana prije svega državnog proračuna. Pa evo u tom smislu mi u Hrvatskoj Narodnoj Stranci molimo ili predlažemo odgovornima da u takvim slučajevima se reagira i onemogući zloupotreba povjerenja koje su imali, koje su do sada puno puta i zloupotrjebljavali. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub zastupnika HDZ-a. Gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, predstavnici Ministarstva financija, kolegice i kolege Ja ću odmah na početku reći da ćemo mi iz kluba Hrvatske Demokratske Zajednice podržati usvajanje Zakona o igrama na sreću o kojem na prijedlog Vlade Republike Hrvatske raspravljamo po hitnom postupku s obzirom da se on u jednom svome dijelu usklađuje sa pravnom stečevinom Naime, sukladno Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji za 2009. godinu a u dijelu koji se odnosi na poglavlje sloboda kretanja kapitala te sukladno akcijskom planu za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma Republika Hrvatska se obvezala pristupiti izmjenama i dopunama važećeg zakona koji je trenutno u Republici Hrvatskoj uređen, na kojem je trenutno uređena djelatnost priređivanja igara na sreću i drugih nagradnih igara. Smatram potrebnim posebno naglasiti jednu činjenicu kako djelatnost igara na sreću na razini Europske unije nije jednoznačno definirana. Odnosno ne postoji pravna stečevina koja bi za sve zemlje članice Europske unije jedinstveno odredila uvjete priređivanja igara na sreću nego je taj segment prepušten svakoj pojedinoj državi članici da ga samostalno uredi na način koji smatra najprimjerenijim. Međutim, unatoč toj činjenici treba reći i to kako ipak postoje iznimke kada su u pitanju odredbe Zakona o igrama na sreću koje se odnose na područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma što znači da zakon mora sadržavati te odredbe i da one moraju biti usklađene kako sa relevantnim direktivama tako i sa nacionalnim zakonodavstvom koje regulira to područje. Osim spomenute obveze usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije postoji niz drugih razloga zbog kojih predlagatelj, zbog kojih je predlagatelj predložio donošenje potpuno novog zakona od kojih ću spomenuti njih nekoliko. Prvi razlog je potreba unapređenja sustava igara na sreću i učinkovitijeg prikupljanja sredstva po tom osnovu. Dakle, predložene su nove odredbe koje se odnose na tehničke uvjete priređivanja igara na sreću s obzirom na razvoj novih tehnologija te neke druge novine o kojima ću nešto više reći kasnije. Drugi razlog je potreba usklađivanja sa već donesenim ili zakonima koji će se u međuvremenu donijeti. Dakle, ovdje se radi o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kojeg je ovaj Visoki dom donio prošle godine i čije su odredbe usklađene sa pravnom stečevinom Europske unije te o Zakonu o porezu na dodanu vrijednost čije su izmjene i dopune puštene u zakonodavnu proceduru istovremeno kada i ovaj zakon o kojem smo po prethodnoj točci raspravili. Treći razlog je uvažavanje preporuka posebne jedinice za HITROREZ jer te preporuke idu u pravcu pojednostavljenja odredbi samoga zakona, brisanjem, odnosno ukidanjem određenih nepotrebnih i suvišnih obveza priređivačima igara na sreću. I konačno četvrti razlog, potreba kvalitetnog načina uređenja određenih pitanja koja važećim zakonom nisu uređena ili nisu uređena na primjeren način. Može se dakle zaključiti kako su osnovni razlozi za donošenje novog Zakona o igrama na sreću s jedne strane o potrebi usklađivanja ovog područja sa pravnom stečevinom Europske unije i horizontalnog usklađivanja na nacionalnoj razini a s druge strane u namjeri unapređenja i kvalitetnijeg pravnog uređenja djelatnosti igara na sreću na području Republike Hrvatske. Predloženim Zakonom o igrama na sreću u najkraćim crtama uređuju se sustav, vrste i uvjeti privređivanja igara na sreću, pravila i postupci za stjecanje i oduzimanje prava na priređivanja igara na sreću, prava i obveze priređivača igara na sreću, način raspodjele ostvarenih prihoda te nadzor nad priređivačima igara na sreću. U skladu sa člankom 5. predloženog Zakona o igrama na sreću, kao što je to slučaj i po važećem zakonu, igre na sreću razvrstane su u četiri osnovne skupine igara, dakle lutrijske igre, igre u casinima, igre klađenja i igre na sreću na automatima. Treba naglasiti kako je priređivanje igara na sreću na području Republike Hrvatske isključivo pravo Republike Hrvatske koje ona može putem koncesije ili odobrenja prenijeti na trgovačka društva s područja Republike Hrvatske. Također, zakonom se isključivo pravo priređivanja lutrijskih igara te neograničeno pravo priređivanja ostalih igara, dakle igara na sreću u casinima, igara klađenja i igara na sreću na automatima, prenosi s Republike Hrvatske na Hrvatsku lutriju čiji je osnivač sam Republika Hrvatska. To znači da lutrijske igre u Republici Hrvatskoj može organizirati jedino Hrvatska lutrija, dok ostale igre na sreću mogu temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske i odobrenja Ministarstva financija organizirati uz Hrvatsku lutriju i ostala trgovačka društva. Dakako, pri tome moraju ispunjavati uvjete predviđene ovim zakonom. Samo informacije radi, spomenut ću činjenicu kako je na području Republike Hrvatske temeljem važećeg zakona i odluka Vlade Republike Hrvatske o broju koncesija, dodijeljeno ukupno 79 koncesija od mogućih 110. I to 16 koncesija za priređivanje igara na sreću u casinima, 10 koncesija za priređivanje igara na sreću klađenja te 53 koncesije za priređivanje igara na sreću na automatima u automat klubovima. Novim Zakonom o igrama na sreću predviđene su mnoge promjene u odnosu na važeći zakon, od kojih ću spomenuti one koje po mojem mišljenju su najvažnije pa krenimo redom. Uvode se nove naknade za priređivanje priređivača igara na sreću, odnosno godišnja naknada za casina i kladionice te mjesečna naknada za lutrijske igre i mijenjaju se osnovice za obračunavanje postojećih naknada. Ukida se PDV na lutrijske igre što je sukladno članku 13. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i uvodi se mjesečna naknada od 10%. Uvodi se oporezivanje dobitaka ostvarenih od lutrijskih igara na sreću i igara na sreću po stopi od 15% za dobitke od 40 do milijun kuna po stopi 20% za dobitke iznad milijun kuna. Uvodi se mogućnost priređivanja igara na sreću putem Interneta, telefona i drugih interaktivnih komunikacijskih uređaja. Uvodi se obveza uspostave neprekidnog i neposrednog nadzora od strane Ministarstva financija na način izravnog spajanja na informacijski sustav priređivača igara na sreću od strane Ministarstva financija. Posebnim poglavljem detaljno je propisan postupak davanja prava na priređivanje igara na sreću, s naglaskom na postupak javnog natječaja. Mijenja se osnovica za određivanje visina garancije banaka čime uglavnom se povećavaju visine neophodnih garancija. Povećava se zahtijevana vrijednost temeljnog kapitala trgovačkih društava. I konačno, uvode se odredbe kojima je regulirano odgovorno priređivanje igara na sreću, uz zabranu oglašavanja u medijima i tv emisijama za djecu i mladež. Veoma je važno naglasiti kako će primjena predloženog zakona prema stimulacijama koje se temelje na podacima iz 2008. godine imati značajne financijske efekte na državni proračun, a procjenjuje se da su oni negdje u visini od 120 milijuna kuna. Također, pozitivne financijske efekte trebale bi osjetiti i organizacije iz članka 8. Zakona, a koje se bave društveno korisnim aktivnostima i kojima pripada 50% sredstava od ukupno ostvarenih naknada, te 50% sredstava od ostvarene dobiti Hrvatske lutrije. Uvažavajući definiciju igre na sreću koja kaže: igrom na sreću smatra se igra u kojoj se za uplatu određenog iznosa sudionicima igre pruža mogućnost stjecanja dobitka, pri čemu dobitak ili gubitak ovisi pretežito o slučaju ili nekom drugom neizvjesnom događaju. Dakle, sama definicija igre klađenja, odnosno igara na sreću hoće reći možete gospodo dobiti, ali vjerojatnost vam je veoma mala. Zato pozivam sve igrače na oprez i umjerenost u igrama na sreću, jer rijetkima su one priuštile bogatstvo, a bogme mnogima bankrot i siromaštvo. Na kraju, zbog svega prethodno rečeno, ali prvenstveno zbog pretpostavljenih financijskih efekata i reda koji bi Zakon o igrama na sreću u praksi mogao

vezan na važeći zakon o toj tematici iz 2002. godine i evo nakon 6, 7 godina imamo ovdje novi prijedlog zakona kojim se svakako usklađuje hrvatska pravna regulativa regulativa sa europskom, te u samom i prijedlogu zakona izjava o usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Osim same te preuzete obveze usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa europskog stečevinom, te konkretne obveze iz pregovaračkog stajališta koje se odnose na slobodu kretanja kapitala, predlagač zakona dakle Ministarstvo financija i Porezna uprava ovim prijedlogom unapređuje sustav igara na sreću te učinkovitije prikuplja sredstva s te osnove, uvažava i posebne preporuke jedinice HITROREZ te uređuje pitanja koja važećim zakonom nisu ili nisu dovoljno uređena. Obzirom da su odredbe važećeg zakona dijelom i ostarjele, a na djelatnost igara na sreću itekako utječe razvoj tehnologije, predložene su neke nove odredbe vezane uz tehničke uvjete. Primjerice, mogućnost priređivanja igara na sreću, dakle lutrijskih igara, klađenje igara u casinu putem interaktivnih kanala on-line, te se uvodi svakodnevna, neprekidna obveza on-line nadzora. Ja bih još možda ovdje rekao nekoliko riječi i o nečemu što je vezano na samu kako odgovornost priređivanja igara na sreću, pa tako i na korištenje sredstava odnosno raspodjela prihoda od igara na sreću prema vrstama. To se posebno odnosi na članak 8. zakona gdje je evo važno reći da se prihodi od igara na sreću raspodjeljuju za financiranje programa organizacija koje promiču razvoj sporta, pridonose borbi protiv zloporabe droge te svih druga oblika ovisnosti, a bave se osobito socijalnom i humanitarnom djelatnošću te problemima i zadovoljavanju potreba osoba s invaliditetom, tehničkom kulturom, izvaninstitucionalnom naobrazbom te posebno odgojem djece, mladih te se ukupno i u konačnosti pridonosi razvoju civilnoga društva. Međutim, kada sam napomenuo i rekao riječ odgovornost, ovaj zakon donosi jednim dijelom nešto novo jer postojeći zakon do sada ne predviđa mogućnost zabrane ili ograničavanje igranja pojedinim osobama. A prijedlog ovog novog zakona pojedinim osobama, posebice igračima u casinu zabranjuje ili ograničava, dakle samo tu djelatnost, odnosno igranja ukoliko postoji osnovana pretpostavka da učestalost i intenzitet njegova sudjelovanja u igri dovode u opasnost njegov egzistencijalan minimum, te tako zatraže institucije koje se bave zaštitom obitelji može se odrediti ili zabrana ili ograničenje pojedinim osobama. Isto tako, priređivač igara, odnosno posebno onima u prostoru casina dužan je istaknuti obavijesti koje su vezane uz odgovorno igranje, o mogućoj štetnosti od igre, te o realnim šansama za dobitak. Isto tako, stari zakon do sada ne predviđa mogućnost provjere punoljetnosti igrača. Ovo je novi prijedlog u slučaju sumnje da se radi o maloljetnom igraču, klađenja igraču u automat klubu može tražiti dokaz o njihovoj punoljetnosti. Isto tako, postojeći zakon do sada ne propisuje zabranu oglašavanja igara na sreću u tiskanim medijima posebice u emisijama za mladež, tok zabrana oglašavanja igara na sreću u tiskanim medijima i radio-televizijskim emisijama za djecu i mladež kao takva postoji. Rekao sam ovih nekoliko rečenica imajući u vidu onaj drugi segment, a to je društvena opasnost od igara na sreću i negativnim posljedicama koje imaju dalekosežne posljedice kako za one koji igraju tako i za užu i širu obitelj posebice za djecu i velikim dijelom probleme koji iz toga ističe. Imajući u vidu ovo navedeno i osobno, a i kao član Odbora za financije u okviru određenih amandmana koje smo kao odbor podnijeli podržavam prijedlog donošenja ovog zakona. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada je na redu uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, cijenjeni kolegice i kolege. Pa malo mi je nezgodno govoriti o Zakonu na sreću, jer nisam nikada u životu uplatio ni jedan listić i niti ću uplatiti, ali ću podržati zakon. To najviše evo iz razloga nacionalnih interesa i punjenja državnog proračuna, u tu svrhu sam se samo javio da bih dopunio amandman koji je podnio Odbor za financije i državni proračun osobnim amandmanom da se usklade porezi i stope poreza na dobitke na način kako je i odbor učinio. Tako da je u članku 18. već odbor i kazao o kojem se amandmanu radi, a isto tako bih to u članku 52. predložio da osnovica ne bude 40000 kuna, nego da bude 30000 kuna da bi dobitak iznad 30000 kuna bio oporeziv. Naime, to je mnogo pravednije. To je jednostavno iz razloga što čak oko više 200000 ljudi zaposlenika u Hrvatskoj radi, ulaže svoj napor i fizički i umni, a ukupni godišnji neto prihodi su i četrdesetak tisuća kuna. I na to plaćaju i poreze i doprinose, a da netko dobije 40000 kuna da ne plati ni kune poreza mislim da bi to bilo evo tako neprihvatljivo, neprirodno i da bi pravednije bilo da se smanji ta stopa, pa predlažem i u članku 52. smanjenje osnovice sa 40 na 30000 kuna. Ali isto tako i porezna osnovica po stopi od 15% da se u članku 52 smanji sa milijun na 500000 kuna, tako da porezna stopa od 20% bude šira i više obuhvati iznad 500000 kuna. Sa tim amandmanom osobnim podržavam donošenje Zakona o igrama na sreću. I uspoređujući sa stopama u drugim državama

Da ostane zabilježeno da i ja osobno ne samo kao predstavnik kluba SDP-a podržavam sljedeći stav, a to je brisati mogućnost privatizacije Hrvatske lutrije. Jer možda će to biti posljednja utvrda našeg nacionalnog isključivog vlasništva za koju godinu. Drugo, prijedlog da se ukine naknade za Hrvatsku lutriju kad se radi o casinima i igračnicama, jer zapravo to je iz lijevog u desni ili iz desnog u lijevi džep pretakanje istih sredstava koja su, masa sredstava kojima raspolaže Hrvatska lutrija. I u svakom slučaju treba dati određenu prednost u toj utakmci, jer kao što su rekle i kolege Europa nema jednoznačno određena, a nema ni pretenzije da jednoznačno određuje to područje. Što se tiče kolege Marića, ja ne znam kartati, nisam nikad kockao, ali sam profesionalno upoznao to, pa možda sa distance mogu i sa određenim odmakom reći šta je to. To jest pošast kod ljudi koji su bolesnici, ali ako mi spriječimo da to rade kod nas, radit će to drugdje. U vrijeme socijalizma nisu smjeli domaći građani kockati u kockarnicama. Išli su u Austriju, išli su u Italiju. U Italiju manje, ali u Austriju da i stoga mislim da područje treba regulirati, državnu kontrolu pojačati i tu bih se složio da imaju stimulaciju hajde sad da popularni novinski nazivi koji su u novinama javnih poduzeća, bonuse da imaju ljudi koji rade u kontrolnim institucijama jer su to sredstva koja uz dobru kontrolu će ostati u okvirima državne kontrole i državnog prihoda, a neće se preliti u crnu, ne sivu, nego u crnu ekonomiju. Stoga podrška, maksimalnoj državnoj kontroli. Ponavljam, nisam do kraja baš suglasan. Mali igrači trebali bi ostati oslobođeni poreza na dobitke, a povećavati proporcionalno onda prema iznosima kao što to imaju i druge zemlje. Znači da proporcionalno se povećava sukladno veličini i do 90% ako treba. Hvala. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Hanžek, stvarno mi je drago čuti da niste kockar i drago mi je kad to čujem za bilo koga. Kazali ste da je pošast igra na sreću, ona teži pošasti. Zavisi od razine kojom je netko zaljubljen u takvu igru. Mislim da problemi nastaju onog momenta kada to postaje porok. A to onda postaje širi društveni problem. Kao što, nedavno sam kazao, ostvarenje i dobiti je glavna pokretačka snaga društva i čovječanstva u cjelini, ali kad to želja za bogaćenjem postane porok, onda nastaju svi društveni problemi. Hvala Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Ivan Hanžek. **Hanžek, Ivan (SDP)** Pa ja kad sam rekao o pošasti, mislio sam na one koji su oboljeli od te bolesti. Vidio sam nažalost i sveučilišne profesorice i profesore koji su izgubili imetak, koji prije odlaska na posao dolaze u automat klubove i koji su bolesni igrači, doslovno bolest kao i neke druge koje ne tretiramo kao bolesti i zbog toga ja smatram i rekao sam, kontrola u automat klubovima, odnosno licenciranje voditelja automat klubova jer tu se isto događaju tragedije, ali nažalost zaklonjene sa onim zatvorenim prozorima sa reklamnim natpisima mi ne vidimo pojedinca koji zapravo uništava svoju obitelj i sebe na tom mjestu. A to nije interes ni društveni ni javni. Interes je da čovjek nađe zadovoljstvo i u takvoj igri, ali da to ne bude na štetu obitelji i društva. Hvala. I pet minutna rasprava. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite.

Klub SDP-a će podržati ovaj zakon ukoliko prođe zaključak da se intenzivno prati razvoj situacije do kraja godine i da do 31.12. nastojimo popraviti, korigirati stvari koje će će pokazati vrijeme da je nužno učiniti, posebno mislim da tu treba voditi računa o naknadi za internet igre. Da ne bi se shvatilo, casino, klasični casino u smislu 15, casino pa se adekvatno primjenjuje. Taksativno treba navesti da naknada se odnosi i na internet igre, odnosno online igre. U svakom slučaju, mislim da je dobro da se popravlja i sukladno vremenima koja su pred nama ili u kojima jesmo da se zakon dograđuje, popravlja. Nikad neću biti protiv toga da raspravljam ako treba i u roku 3 mjeseca 2 puta isti zakon, ako vrijeme donese potrebu za promjenama, protiv sam toga da odbijemo konkretne ili konstruktivne prijedloge oporbe pa samo zbog toga onda moramo ponavljano ili ponovljeno ići sa raspravom o istom zakonu za 2 ili 3 mjeseca. Hvala lijepo. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik u Ministarstvu financija, Ivica Mladineo. **Mladineo, Ivica** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo ja bih kratko zahvalio svima na diskusiji, kratki odgovor. Dilema koliko je bilo uplata. Nije bilo ni 40, ni 20, nego oko 8 milijardi kuna. 4 milijarde u klađenje, a 4 milijarde sve ostalo. Što se tiče ovih drugih upita, što se tiče privatizacije Hrvatske lutrije, ovo je bilo i prije u zakonu, a mislim da je to i dobro da bude jer ukoliko slučajno ide, opet ovaj cijenjeni Sabor mora donijeti poseban zakon da se može privatizirati. Prema tome, to je možda već i ograničenje da ne ide u privatizaciju. I ovim zakonom mislim da se uvode puno veće kontrole, naročito online povezivanje, što će više dovesti i reda i još nešto da odgovorim. Ne možemo do kraja godine pratiti jer je primjena od 1.1. iduće godine, a do tada ćemo pripremiti sve ove tehničke stvari da možemo vršiti kontrole što bolje. I na kraju, prihvaća se amandman Odbora za financije i cijenjenog zastupnika gospodina Marića za smanjivanje

sam. Amandmane koje je dao Odbor za financije i gospodin Marić, zastupnik, se prihvaćaju. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Hvala